Nastavljamo sa: - Prijedlog odluke o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; Predlagateljica je odluke Vlada Republike Hrvatske u skladu sa člankom 8. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. S nama ja zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić. Uvodno zamjeniče? Ne želite. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista, Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. U svojoj kraćoj raspravi neću problematizirati prijedlog koje je Vlada dala imenom i prezimenom nego mi se postavljaju dvije dileme, dva pitanja na koje bih molio ako gospodin Leverić može odgovoriti. Prvo pitanje otprilike glasi, da li je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave značajno, važno, bitno tijelo u smislu funkcioniranja sustava i javne nabave ali i sprječavanje mogućih točaka korupcijskog rizika? Kada je ona bila osnovana i utvrđivan djelokrug pošli smo od toga da ona ima jako veliku u tome. Međutim, po ponašanju Vlade izgleda da ta komisija uopće nije bitna. Zašto? 22. listopada prošle godine razmatrali smo izvješće o radu te komisije i tada sam iz izvješća iščitao da je krajem 2012. godine u sastavu te komisije bilo samo 3 člana od 9 zakonom propisanih članova. Dakle nekoliko mjeseci je komisija radila s 3 od 9 članova i u izvješću je konstatirano da ta činjenica uopće nije utjecala na kvalitetu rada komisije. Onda sam postavio pitanje tog 22. listopada 2014. koliko članova komisije postoji na taj dan, dakle koliko članova komisija je imala taj dan. E sad, nisam 100% uvjeren ali mi se pričinjava gospodin Leverić da ste upravo vi bili u ime Vlade u sabornici kad se o tome govorilo i odgovor od nikog nisam dobio i ustvrdio sam da ni tada komisija nije kompletirana. Onda smo u prosincu prošle godine imali ponovni izbor jedne već postojeće članice. To je bila opet osma. I tek 6 mjeseci nakon razmatranja izvješća i konstatiranja da je komisija s 9 pala na 3, 5, 6, 8 članova, Vlada dolazi s prijedlogom da se konačno izabere i 9. član odnosno članica komisije. Kako je moguće da svo to vrijeme nije trebalo kompletirati puni sastav komisije ili što je to u postupanju, postupku, koji to uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi Vlada našla dovoljni broj kandidata da bi popunila puni sastav komisije. Nadam se da će konačno danas netko odgovoriti koje su to okolnosti utjecale na to da je komisija mogla raditi samo sa 3 od 9 zakonom propisanih članova pa onda 5 pa 6 pa sada 6 mjeseci 8 i sada dolazi izbor 9. I drugo, po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa i članovi te komisije potpadaju pod zakonom i u obvezi su podnošenja imovinskih kartica. da s obzirom da je 6 mjeseci Vladi bilo potrebno da predloži imenovanje 9. članice komisije su napravili sve potrebne provjere i kontrole pa između ostalog i kandidatkinju pitali da li je s njenom imovinskom karticom sve u redu. Ako to niste napravili ja vam predlažem da to svakako napravite prije glasanja jer smo jučer ovdje u saboru ujutro konstatirali da su imovinske kartice otkrile da čelni čovjek Agencije za zaštitu osobnih podataka živi u stanu u vlasništvu MUP-a i plaća stanarinu 303 kune, a da je druga čelnica u HBOR-u dobila kredit, danas smo saznali uz 3% kamata i da je danas na sjednici Vlade predloženo njihovo razrješenje. Navodno ne zbog rješenja koje je agencija donijela nego njihovih imovinskih kartica. Podsjećam vas da je agencija rješenje o skidanju dijela podataka ili zabrane javnog objavljivanja donijela na temelju anonimnih telefonskih poziva dužnosnika. Nikad nije objašnjeno koji su tu bili koji su protestirali. I sada govorim principijelno, s obzirom da u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa piše da se on primjenjuje na sve osobe koje imenuje ili bira Hrvatski sabor pa i na članove ove komisije i prilikom predlaganja drugih članova tijela na koje se primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Blago sugeriram Vladi da osim životopisa i preslika dokumenata izvrši provjeru i kod imovinskih kartica prije imenovanja kako ne bi bili u situaciji i potrebi da hitnopoteznim odlukama predlažete ili razrješujete ljude koje ste prije par mjeseci ili godinu dana predlagali za izbor, a razlozi razrješenja su mogli biti ili vam morali biti poznati prilikom predlaganja Takav pristup i jasniji odgovori na ova pitanja pokazivali bi ozbiljnost Vlade prilikom davanja prijedloga prijedloga Saboru za nečiji izbor ili nečije imenovanje, naročito oni koji su pokriveni i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa. da završim sljedeće. Ako je Vlada danas imala potrebu predložiti razrješenje dva čelnika navodno zbog njihovih imovinskih kartica, onda moram konstatirati da je ljestvica koja je ova Vlada na čelu sa premijerom postavila mi liči na ljestvicu koja je u liftu u zgradi koja ima 10 katova. Pa ta ljestvica je … u prizemlju kad su u pitanju jedni kadrovi, u srijedu na 5. katu, u petak na 10. katu, da se stalno diže i spušta, zavisno o dnevno političkim potrebama. A da bi i sabor bio siguran da prilikom prihvaćanja prijedloga Vlade onda otklanjanje ovih dilema oko imovinskih kartica Vlada mora obaviti prije, ne nakon toga, ne kao dokaz bildanja mišića i moralnosti nego točno provedenog postupka i provjera svih podataka koji su u tome potrebni. Možda ipak eto priznajem, 6 mjeseci je Vladi trebalo da nađe kandidata čija će imovinska kartica biti besprijekorna da nakon 6 mjeseci ne bi trebalo predlagati njihovo razrješenje. Ne mogu prihvatiti da tijela koja su značajna u borbi protiv korupcije godinama nisu popunjena u svojem sastavu, a da Vlada prilikom predlaganja izbora jednom riječju, ni jednom rečenicom ni sada ni prošli puta ne obrazloži Saboru u čemu je bio problem da tijela nisu popunjena. A razlozi upravo takvog prijedloga, dakle zašto baš ta osoba se Saboru predlaže nema ni u naznakama, ni u naznakama. Jel' to jedini kandidat ili kandidatkinja koja se prijavila, koju je Vlada našla ili je između više dobrih ili odličnih odabran najbolji prijedlog. Ako to već ne piše u podnesku Vlade upućeno predsjedniku Sabora bilo bi korektno da od ministara i njegovih suradnika koje Vlada

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče. Pa zapravo kolega Lesar mi je manje-više evo učinio tu sad lagodu da je sve ono što sam mislio reći u biti bitno i on izrekao. Nemamo puno toga, a i uvoda nije bilo konstatirati, govoriti, raspravljati o tome, o samoj kandidatkinji, odnosno evo predloženoj kandidatkinji jer niti smo šta čuli o tome, niti bi se što imalo načelno i reći iz ovog životopisa spornoga vezano za ovo imenovanje. zaista 2014. se raspravljalo negdje evo u drugoj polovini godine o Izvješću ove komisije za 2013. i tamo je pisalo da je veći dio tog mandata ta komisija radila sa tri člana i da je bilo sve u redu i da su imali savršene uspjehe, toliko i toliko stotina tisuća ili ne znam čega riješenih predmeta, da je to sve o.k. Ali da i dalje, dakle ostaje prijedlog da treba imati 9 članova komisije plus cijelu onu, one stručne službe koje i dalje egzistiraju. I definitivno tu se otvara pitanje, a sada se evo Vlada zahuktala u procesu analize potrebnih i nepotrebnih agencija, povjerenstava, komisija, broja ljudi u svemu tome. Ali uporno dalje i sasvim temeljito popunjava ono što se još popuniti može. Pa ako je dilema bila u tome ili ako je sve funkcioniralo sa tri člana, onda se možda i moglo razmišljati, raspravljati da to povjerenstvo se i ta komisija smanji na pet eventualno i na sedam. Ne popunjava se do zadnjeg časa do devet da bude popunjeno jer evidentno se očekuje da se promjene u vlasti dogode, pa neka naši ljudi tamo sjede gdje već trebaju sjediti i neka ih bude čim više. Ne znamo u kojoj je konkurenciji predložena kandidatkinja Dešković bila. Ne osporavamo niti stručne, niti bilo kakve kvalitete, kvalifikacije a vidimo da je i nakon završenog školovanja gospođa odmah išla u neku vrstu administracije pa je radila u Uredu državne uprave. Pa je onda od 2006. do 2013. radila u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kao stručni savjetnik. U 2014. odlazi u Hrvatsku poštu na poslove eksperta za javnu nabavu vjerojatno u paketu sa kadrovskim rješenjem kada su se događale pošte i smjene, kada su se događale smjene u Hrvatskoj pošti i upravi i svega onog cirkusa čemu smo svjedočili. I sad nakon godine dana te uspješne prakse ponovno se vraća na velika vrata kao članica Povjerenstva, odnosno Komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Nemamo što komentirati osim konstatirati da je to taj tok. Da li je provedena bilo kakva procedura javnog odabira, javnog natječaja, da li je i drugim mladim ljudima ili stručnim ljudima ostavljena mogućnost da apliciraju na ovakva radna mjesta ili se po ustaljenom običaju kako to ova Vlada radi cilja, pikira, traži podobna osoba koja će zadovoljiti evo i formalno-stručne potrebne kvalifikacije. Nešto malo prakse u ovom i ovom tijelu i evo vjerojatno najpodobnija što se tiče političke garniture. Ne samo da se na taj način čini šteta i vjerojatno i baca određena sumnja u način, zbog načina samog imenovanja na evo i samu kandidatkinju, kažem ne znam i ne poznajem ali da je prošla proceduru, da je bila u određenoj konkurenciji, da je izišla kao najbolji kandidat svaka čast. Evo i njoj dobro i mi svi skupa javnost sigurno da je odabir bio najbolji. Ali evo, dolazi imenovanje. Tu su podaci pa vi odglasajte kako ćete već odglasati. Ali samo konstatacija put kadroviranja, uhljebljivanja se i nastavlja. To konstatiram samo zbog načina, ne zbog dotične osobe na koju se to i ovaj put čini. Što se tiče samog kratkog komentara možda na gospodina Lesara sad meni nije jasno kako bi ova kandidatkinja popunjavala bilo kakav dokument o sukobu interesa kada nije ni imenovana. U zakonu piše da kad se imenuje da se onda popunjavaju kartice za sukob interesa. Druga je stvar da li neke druge vrste provjera mogu ili trebaju biti. Ali naravno sasvim sam suglasan sa onim što je rekao da se sad događa nekakva smjena kao što se u tom općem kaosu, u općem ludilu sada oko bi, ne bi objavljivali, trebalo je skinuti, nije trebalo skinuti. Osobno mislim da nije trebalo skinuti ali ne zbog same odluke i rješenja agencije, to je državno tijelo ima pravo donositi rješenja da li su ona ispravna ili nije ali su rješenja. Zašto recimo Povjerenstvo za sukob interesa nije informatički razriješilo da tih 5 da tih 5 polja, to danas rade srednjoškolci, jednostavno obilježe i to skinu sa interneta. Pa to se u bazi rješava za dva dana. Nego se radi spektakl od svega toga. Čak i po tom rješenju agencije to povjerenstvo je to informatički moglo riješiti za dva dana u samim bazama podataka imovinskih kartica. Djeca, krediti ne znam, pa to je danas sasvim poznato da se to moglo napraviti. Zašto su ta oba tijela, čitava Vlada radila taj spektakl pa sad se smjenjuje iz nekakvih blesavih isto razloga to je očigledno sve u kontekstu o načinu kako to funkcionira i kako se danas radi. Još ćemo naravno do momenta glasanja vidjeti da li ćemo podržati ovaj prijedlog ili ne, upravo iz razloga koje sam navodio. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo jednu repliku, Dragutin Lesar. Izvolite. Kolega Popijač ja vjerujem da vam se ovo omaklo kad ste apostrofirali moj dio rasprave u popunjavanju imovinske kartice. Naravno da prije imenovanja nitko ne mora popuniti. vjerujem da je Vlada provjerila da je to sve u redu što se tiče prije davanja prijedloga. pa i vi ste bili ministar pa predlagali neke kandidate, ne znam da li ste svakog od njih pitali čuj jel' sa tvojom karticom i imovinom sve ok ili kad netko uđe nogom u bubrege će ti naći nešto? Ili možda niste? Ja bih recimo uvijek to prije pitao. To sam mislio kad sam govorio o provjeri. A predaja u povjerenstvo nakon imenovanja u zakonski propisanom roku. Tako su napravili i čelnici AZOP-a, popunili su imovinsku karticu i predali i problem njenog sadržaja je postao tek kad je došlo do nekog spora recimo njihovog rješenja o dijelu zabrane podataka. E sad, da li je povjerenstvo moglo osam dana maknuti te podatke tiskajući dugmad na tastaturi ili ne nisam baš siguran, ali pustimo to. Ali ću vas pitati sljedeće, a što ako rješenje AZOP-a nije imalo veze s anonimnim telefonskim pozivima nego problemom jedne državne dužnosnice koja je jedan od podataka u imovinskoj kartici, a odnosi se na posljednju plaću isplaćenu kod bivšeg poslodavca nije popunila. je ovim rješenjem trebalo se to maknuti i udovoljiti toj dužnosnici da se to više ne mora popunjavati. Što ako vrijeme buduće pokaže da je to zapravo razlog cijelog spora ovih dana? Zato nemojmo hitati, vidimo, počekajmo kraj, možda ćemo svašta doznati. **Batinić, Milorad Pa digli ste ruku, izvolite. **Popijač, ta voda teče, kako već bude. Ja sam siguran što se tiče ili barem je to, ja ne znam kako je napravljeno informatički i da li je to jednostavna preslika ili da li su popunjavane baze podataka sa podacima na imovinskoj na imovinskoj kartici ali ako postoji baza podataka onda se to pred 25 godina ili 30 moglo tada rješavati jednostavnim programskim rješenjem da se određeni podaci blokiraju i ne izlaze izlaze na Internet ili na samo pretraživanje. Dakle, to je bila moja intervencija. A ostalo naravno su sve dalje spekulacije i ne bi se bilo zgodno upetljavati u to. Neka oni koji su to sve zakuhali neka sad to i pokušavaju pojesti. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Zahvaljujem zamjeniku ministra Alenu Leveriću.